na današnjoj sednici raspravljamo o dva zakona iz oblasti obrazovanja, i to Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, koji je podnela Vlada i novi u celosti zakon, Predlog zakona o studentskom organizovanju, koji je takođe podnela Vlada.Na samom početku, kao ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe PUPS-Tri istakao bih da će poslanička grupa PUPS-Tri P u danu za glasanje dati svoju podršku ovim zakonskim rešenjima i glasati za ove predloge zakona.Kada govorimo o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, koji je podnela Vlada, tu bih se osvrnuo na neke predložene promene u ovom predlogu koje svakako doprinose poboljšanju nekog prethodnog teksta i poboljšanju uslova rada na koje se odnosi.Naime, mislim da je dobro što je prepoznata specifičnost Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta i što je sada zakonom pojašnjeno da je za studiranje i predavanje na ovom fakultetu neophodan blagoslov Srpske pravoslavne crkve, kako bi se izbegli određeni nesporazumi do kojih je dolazilo u prethodnom periodu. To je svakako novina i dobro pojašnjenje, odnosno definisanje konkretnih izmenom se ni u kom slučaju ne zadire u već postojeću autonomiju univerziteta i naučnog rada, već se samo postojeća praksa koja postoji već vekovima na ovom specifičnom fakultetu podvodi pod zakonske odredbe. Zakon posebno precizira da će Pravoslavni bogoslovski fakultet morati da precizno uredi postupak eventualnog povlačenja saglasnosti, tako da se jasno propiše razlog za povlačenje blagoslova za rad, upravo tog fakulteta u postupku i pravo na izjašnjavanje nastavnika ili studenata o kome se odlučuje.Na drugoj strani mi se već po ko zna koji put suočavamo sa pitanjem starih predbolonjskih studenata i rokova za završetak njihovih studija. Ni ja ni naša poslanička grupa PUPS-Tri P nemamo ništa protiv toga da se ti rokovi i sada produže, ali prethodno smo već više puta izneli naše stanovište da se napokon mora zauzeti konkretan stav, pa ili da se ovi rokovi u zakonu i formalno ukinu ili da ako se to ne želi onda napokon jasno odluči i saopšti da se oni više neće produžavati, kao što je to slučaj bio sa starim doktorantima, jer mislim da ova stalna produženja u poslednjem momentu ne daju nikakve konkretne efekte u praksi, niti efektivno nekoga stimulišu da aktivno poradi na završetku svojih studija i zbog toga imamo one studente koji su dugi niz godina na na studijama.Kao treća važna stvar u inoviranom zakonskom tekstu nalazi se u dopuni člana 93. koji reguliše prava nastavnika po odlasku u penziju, a između ostalog sada se precizno rešava postojeća pravna nedoumica, odnosno precizirano je da nastavnici, redovni profesori koji su navršili 65 godina života i produžili radni odnos ne mogu biti birani u organe upravljanja fakulteta i visokih škola. Međutim, sama činjenica, imajući u vidu da je podnet amandman na ovaj član, kojim se predlaže i mogućnost da ovi profesori mogu biti birani u organe posle 65. godine, mišljenja sam da je bitno da se donese konačan stav, a na nama poslanicima je da te izmene prihvatimo ili ne. ne. U ovom momentu ne želim da prejudiciram i da predlažem šta je bilo bolje, ali svakako treba definisati jednom za neki duži period da se tako i radi i postupa postupa prema tim profesorima koji imaju mogućnost da produže svoj radni vek za još dve godine.Naposletku, nekoliko važnih izmena, tiče se i Nacionalnog akreditacionog tela, odnosno njegovog sastava, načina izbora i nadležnosti, odnosno omogućavanja i žalbene procedure unutar ovog veoma važnog organa koji se bavi akreditacijom visokoškolskih ustanova i njihovih programa. U tom smislu ćemo mi kao poslanici budući imati novo zaduženje da vršimo određene izborne funkcije u rukovodstvu ovog tela. Svakako uloga Skupštine u tom smislu je sada definisana.Drugi zakon o kome danas raspravljamo je potpuno nov i on se odnosi na oblast studentskog organizovanja. Ova oblast jeste manjim svojim delom uređena u postojećem Zakonu o visokoškolskom visokoškolskom obrazovanju, ali sa svega nekoliko stavova unutar jednog jedinog člana tog zakona. Novi zakon tu oblast uređuje znatno detaljnije i u članu 2. predviđa da su oblici studentskog organizovanja, pored postojećih studentskih parlamenata i studentske konferencije i studentske organizacije, a kao najviši oblici organizovanja Studentska konferencija univerziteta.Kao polje delatnosti konferencije definisano je razmatranje pitanja od značaja za studente, za studente, usaglašavanje stavova i koordinisanje aktivnosti studentskih parlamenata, biranje i razrešavanje studentskih predstavnika u Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje.Studentski parlament će zadržati svoje dosadašnje nadležnosti u vezi sa fakultetima, a po prvi put je u čl. 10. do 17. dosta pažnje posvećeno i studentskim organizacijama u užem smislu, gde je prepoznato više njihovih oblika: studentska udruženja, udruženja koja se bave standardom studenata, udruženja studenata u domovima, kao jedno od važnijih, i studentske organizacije studenata sa invaliditetom, što je posebno bitno u smislu brige o deci, odnosno studentima sa invaliditetom.Ono što je veoma bitno je to da će sada biti precizno regulisan postupak osnivanja ovih organizacija, njihovog registrovanja i rada, a što je usklađeno sa odredbama zakona o udruženjima.Mislim da je dobro što se ovim predlogom zakona sada stvaraju uslovi za njihovu daleko transparentniji rad i kontrolu tog rada od strane fakulteta i univerziteta. Tako da se mnogo može očekivati da se one još više posvete svom osnivanju i cilju, a to je poboljšanje položaja studenata.Pošto smatramo da se radi o dobrim zakonskim predlozima Poslanička grupa PUPS - „Tri P“ će u danu za glasanje dati svoju punu podršku za njihovo usvajanje. Takođe, Poslanička grupa PUPS - „Tri P“ će u danu za glasanje podržati i ostale predloge i zakonska rešenja razmatrana na ovoj sednici i glasati za.Uz za.Uz pozdrav, još jednom, ministru i zahvalnost za uređenje ovih zakonskih rešenja, poštovani prijatelji, uvaženi građani Srbije, zahvaljujem se na pažnji.

namerno ističem državnu sekretarku da ispoštujemo rodnu ravnopravnost, jer znam koliki je bio vaš doprinos uz rad ministra na izradi ova dva izuzetno važna zakonska predloga i to želim posebno danas da istaknem.Dakle, današnja diskusija pokazuje i tu bih se složio na samom početku sa konstatacijom ministra da je prepoznat značaj ova dva zakonska predloga. Sa druge strane, gospodin Zukorlić je u svom izlaganju rekao da su oba zakonska predloga prošla jednu ozbiljnu raspravu unutar resornog Odbora za obrazovanje, nauku i tehnološki tehnološki razvoj i to zaista jeste dobar kredibilitet da se radi na doslednosti i to i jeste dobar osnov za podršku Odbora daljem unapređenju sistema kada govorimo o ovim zakonskim predlozima.Poštovani ministre Ružiću, za svega osam meseci od izbora i Vlade Republike Srbije, dakle, konstituisanja i formiranja Vlade Republike Srbije kojoj vi pripadate, imamo čast ponovo u parlamentu da na dnevnom redu imamo zakonske predloge akata, propise iz oblasti obrazovanja. To govori o dinamičnosti oblasti obrazovanja, a time i o potrebi da se stalno inovira zakonodavni okvir baš u ovoj To činimo i danas, ovoga puta u pitanju je, dakle, visoko obrazovanje i organizovanje studenata.Pre nego što ću govoriti o samim zakonskim predlozima želeo bih da ukažem na značaj obrazovanja za razvoj društva i da navedem neke od rezultata koje je postiglo vaše Ministarstvo na ovom planu. Strateški posmatrano, obrazovna politika predstavlja jedan od prioriteta Srbije, jer bez mladih i obrazovnih ljudi, kreativnih, inovativnih ne može biti nikakvog napretka društva u celini, pogotovo ne danas kada su za moderna informatička društava neophodna i nova znanja. Obrazovanje je kao i zapošljavanje, veoma dinamična oblast i zato je potrebno stalno dograđivati i zakonodavstvo, ali raditi i u praksi.Podsetio bih da je pre dvadesetak dana Vlada usvojila novu Strategiju razvoja obrazovanja za period do 2030. godine, koje je pripremilo Ministarstvo prosvete na čelu sa vama i vašim timom koji ste izabrali. Podsetio bih da je prethodna strategija za period do 2020. godine doneta u vreme kada je ministar prosvete bio profesor dr Žarko Obradović. Na moju veliku žalost on je danas opravdano odsutan, on bi svakako kvalifikovanije, stručnije i bolje od mene govorio o ovim zakonskim predlozima, ali o obzirom da je u toku zasedanje parlamentarne Skupštine Saveta Evrope, iz opravdanih razloga je odsutan. Pokušaću, koliko-toliko da ga zamenim i da uputim određene sugestije, predloge kada je reč o ovim zakonskim predlozima.Dakle, dalji razvoj obrazovanja u Srbiji definisan je kroz četiri ključne strateška cilja, pre svega kvalitet, efikasnost, relevantnost i obuhvat. Novom strategijom naš obrazovni sistem na svim nivoima i naša obrazovna politika usaglašava se sa naučnim, tehničkim i tehnološkim razvojem i savremenim kretanjem i u društvu, ali i u ekonomiji.Moram da kažem da je obrazovna strategija jedan vredan integrativni dokument koji obrazovanje posmatra multidisciplinarno i sa svih društvenih aspekata koristeći druga sektorska dokumenta kao što je, recimo, Strategija za prevenciju nasilja nad decom, Strategija razvoja digitalnih veština i mnoga druga strateška dokumenta.Vizija projektovana novom strategijom je kvalitetno obrazovanje za postizanje punog potencijala stanovništva, a naročito svakog deteta, mlade osobe, ali podrazumeva se i odraslih. Za ostvarivanje ove vizije neophodno je da se razvija kultura celoživotnog učenja, transformacija učenja, veće medijske i informatičke pismenosti, obrazovanje usklađeno sa dostignućima nauke, tehnike i tehnologije.Vizija razvoja podrazumeva dalji rad na izgradnji društva i ekonomije zasnovanih pre svega na znanju društva koje neguje vrednosti kao što su, solidarnost, poštovanje, uvažavanje i jačanje inkluzivnog pristupa u obrazovanju, koji omogućava kvalitetno obrazovanje za sve bez obzira na različitost, pre svega. Dakle, bez diskriminacije.U tom smislu, strateški fokus je učenik, odnosno student i razvoj njegovih sposobnosti kroz obrazovni proces, aktiviranje njegovih potencijala i kreativnih resursa. Pretpostavka za to je modernizacija obrazovnih metoda i još bolji pristup multilateralnim znanjima. Takođe, naša obrazovna strategija se trajno usaglašava sa međunarodnim dokumentima, o tome je već i bilo reči iz ove oblasti. To su dokumenta UN, EU, Saveta Evrope, jer je veoma važno da naše obrazovanje bude konkurentno na svetskom tržištu znanja, što suštinski zapravo i jeste. To potvrđuju naši talenti koji osvajaju nagrade na svim svetskim olimpijadama, za njih moramo uvek naći pravo mesto u društvu, jer oni su naši glavni moto razvoja, ne samo kada govorim o obrazovanju, već kada govorimo o društvu u biću previše subjektivan, ali pohvalio bih rad vašeg ministarstva, gospodine Ružiću, jer ste uprkos pandemiji i u ovoj školskoj godini obezbedili uslove za nesmetano odvijanje obrazovnog procesa, procesa, kao i za polaganje mature koja upravo danas počinje, kao što ste rekli, u svim školama u Srbiji. Neću govoriti o brojkama, jer ste vi o tome ste da sa timom stručnjaka izgradite strategiju o kojoj sam govorio i evo ponovo ste ovde sa nama u parlamentu povodom razmatranja, ponavljam, dva važna zakona iz vašeg resora.Izmene resora.Izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju, koji je donet 2017. godine odnosi se na nekoliko važnih segmenata univerzitetskog obrazovanja i upravo predstavljaju poboljšanje postojećih zakonskih rešenja. Kao veoma važno, pozdravio bih izmenu koja se odnosi na Nacionalno akreditaciono telo u čijoj je nadležnosti postupak akreditacije i provere kvaliteta visoko školskih ustanova, kao i vrednovanje studijskih programa u visokom obrazovanju. Ono što će zasigurno unaprediti kompetentnost i odgovornost akreditacionog tela, jeste činjenica da će po ovom predlogu zakona Upravni odbor akreditacionog tela od sada birati Narodna skupština Republike Srbije, što će takođe doprineti i javnosti i transparentnosti rada ovog organa.Još jedna novina je povećanje broja članova Komisije za akreditaciju, ali i to da će se članovi ove komisije birati na osnovu javnog poziva, a ne na predlog Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje.Ono što mene posebno raduje jeste da će Narodna skupština ponovo birati Nacionalni savet za visoko obrazovanje. Po Zakonu o visokom obrazovanju iz 2017. godine izbor ovog značajnog organa premešten je iz Narodne skupštine Republike Srbije u Vladu Republike Srbije. Očigledno je procenjeno da se treba vratiti ranije zakonskom rešenju kojim se ovom organu daje kojim se ovom organu daje veći značaj i legitimitet, ali samim time daje se i veća odgovornost.Druga izmena koju bih apostrofirao odnosi se na produženje rokova za završetak studija studenata koji su te studije započeli po starom programu, koji kolokvijalno zovemo „predbolonjcima“. Više godina uzastopno ovim studentima se produžavaju rokovi za završetak studija, a sve polazeći od razumevanja njihovih problema i od činjenice da je tim studentima ostalo po nekoliko ispita zbog kojih bi bilo šteta upućivati ih na početak studiranja po Bolonjskom procesu.Verujemo da će ovoga puta ovim studentima, kojima je rok produžen za još jednu školsku godinu iskoristiti šansu i završiti započete studije. Nije jednostavno jer u međuvremenu su nestali mnogi studentski moduli i profili, nema više nekih predmeta, pa ni profesora određenih predmeta kojih više nema ili su preformulisani ili izmenjeni. Ovim studentima se rok za završetak produžava, koliko smo shvatili, do kraja 2021, odnosno 2022. godine.Jedna od novina u ovom zakonu jeste i uvažavanje specifičnosti akademskog teološkog obrazovanja, kao što je važećim zakonom uvažena posebnost posebnost obrazovanja snaga bezbednosti. Prema ovim izmenama će visokoškolske ustanove koje ostvaruju akademski studijske programe u oblasti teologije, jedne od tradicionalnih crkava i verskih zajednica, kao neophodan uslov za izbor nastavnika i saradnika propisati saglasnost nadležnog organa date verske zajednice za izbor u zvanje nastavnika. Ovo zakonsko rešenje je važno, jer garantuje samostalnost crkava u odabiru onih koji će biti predavači iz oblasti teologije jer su za pedagoški rad u ovoj oblasti bitne i druge lične odlike koje najbolje, ipak, prepoznaju crkvene vlasti o kojoj god tradicionalnoj crkvi ili verskoj zajednici da je reč i da govorimo.Pomenuo bih još dve značajne izmene ovog zakona. Prva se tiče izmene kojom se omogućava da lice sa završenim osnovnim akademskim studijama može nastaviti visoko obrazovanje na master strukovnim studijama, a druga izmena se tiče preciziranjem naziva koji se tiče završavanjem doktorskih studija iz oblasti umetnosti, a taj naziv je doktor umetnosti. Dakle, tako se otklanjaju nedoumice oko zvanja lica koji završavaju doktorat iz oblasti umetnosti.Da pokušam da rezimiram, kada je reč o prvom zakonskom predlogu. Dakle, poslanička grupa SPS smatra da je važno prisustvo svih učesnika akademskih procesa u predviđenim telima, zatim zakon je rodno ravnopravan,

kompetitivnost i kvalitet naučno-istraživačkog rada. Važno je da Komisija za akreditaciju može da radi kvalitetno i otvoreno jer je ona garancija za kvalitetno visoko obrazovanje.Što se tiče drugog zakonskog predloga koji je na dnevnom redu, potpuno novi zakon. To je Predlog zakona o studentskom organizovanju kojim se prvi put na jednom mestu pravno reguliše pitanje organizovanja studenata na univerzitetu, što smatramo da je od izuzetne važnosti i značaja.Ovaj zakon, gospodine ministre, potvrđuje da se ovom pitanju prilazi ozbiljno i s poštovanjem, pre svega studenata, naših budućih akademaca, koji treba u budućnosti da nose razvoj Srbije i upravljaju našoj zemljom.Važno je danas da na još bolji način nego što je to bilo Zakonom o visokom obrazovanju, regulišemo studentsko organizovanje, kao studentsko pravo da učestvuju u kreiranju politike visokog obrazovanja na svojim fakultetima i na univerzitetima.Takođe, studentsko organizovanje, kao važan činilac visokog obrazovanja postoji u različitim oblicima, od samog začetka visokog obrazovanja u našoj zemlji, ali je istina da je prvi put preciznije definisano Zakonom o visokom obrazovanju kojim je uveden bolonjski sistem visokog obrazovanja. Tada je uveden institut studentskog parlamenta koji predstavlja oblik studentskog organizovanja i odlučivanja o važnim pitanjima studiranja i same studentske politike.Međutim, tokom vremena pokazalo se da je praksa na fakultetima različita u pogledu funkcionisanja studentskih parlamenata, u pogledu nadležnosti, pa i u pogledu uslova koje fakulteti treba da obezbede obezbede ovoj studentskoj organizaciji. Ovo je, čini nam se, pre svega, posledica suviše opštih odredbi tako da je dobro što je novim zakonom detaljno razrađeno sve što se tiče načina i uslova studentskog organizovanja.Ono što je dobro jeste uređenost studentskog organizovanja i na nacionalnom nivou kroz rad studentskih konferencija i nacionalne studentske organizacije kao krovne organizacije studentskog organizovanja.Verujem da će se novi zakon pozitivno odraziti na pre svega demokratičnost univerziteta i na pozicioniranje onoga šta je suštinski najvažnije, a to su studenti i ostvarivanje njihovih prava kao aktivnih učesnika u kreiranju visokog obrazovanja i ostvarivanju studentskih prava, što je jedan od osnovnih ciljeva ovog zakona.Dakle, zakona.Dakle, kada je reč o ovom zakonskom predlogu, da pokušam i ovo da rezimiram u nekoliko rečenica, važno je čuti glas studenata, važno je da nove generacije mogu da utiču na nastavni proces, jer imaju bolju sliku o modernom društvu, važno je da mladima damo prostor da unaprede svoj status i na ovaj način se prave, u to smo potpuno ubeđeni, budući lideri i na ovaj način se unapređuju akademske institucije.Na samom kraju, naravno poslanička grupa SPS će u danu za glasanje podržati zakonske predloge. Zahvaljujem.

Danas na dnevnom redu imamo dva važna zakona iz oblasti visokog obrazovanja.Prvi je izmena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju, sistemskog zakona, a drugi je predlog potpuno novog zakona, predlog zakona o studentskom organizovanju.Kada kažemo, zakon o studentskom organizovanju, svi oni koji su studirali prethodnih godina, a pogotovo oni koji su bili u sistemu studentskog organizovanja, znaju da je priča o donošenju zakona o studentskom organizovanju, stara maltene 20 godina.Mislim godina.Mislim da je prva radna grupa za izradu jednog ovakvog zakona formirana još 2001. godine, a zatim posle te prve radne grupe, formirane su i druge i treće i iz svih tih radnih grupa proizilazili su neki nacrti zakonskog teksta, ali nikada taj zakonski tekst nije ušao u dalju proceduru, nije ušao u javnu raspravu, pogotovo ne u proceduru pred Vladom Republike Srbije i Narodnom skupštinom Republike Srbije. To je tako bilo sve do 2018. godine, kada je vaš prethodnik, gospodin Šarčević, pitao studentske predstavnike iz KONUS i KAVS-a, šta je to što im je potrebno, a oni su rekli da je potrebno donošenje zakona o studentskom organizovanju.Vrlo brzo je formirana radna grupa za izradu nacrta ovog zakonskog teksta, koja je nacrt izradila, i već početkom 2019. godine, Vlada Srbije je zaključkom utvrdila taj nacrt i utvrdila sprovođenje javne rasprave o Nacrtu zakona o studentskom organizovanju, i javna rasprava je sprovedena u Beogradu, u Ministarstvu, tako i u svim većim akademskim centrima, u Nišu i Novom Sadu.Tu je bilo nekih korisnih primedbi i predloga za dopunu i izmenu tog nacrta, a posle 2019. godine usledila je godina korone, 2020. godina, kada se zastalo sa sa radom na ovom zakonskom predlogu i početkom ove godine, javna rasprava je ponovljena, i kako smo mogli da čujemo ona je bila u hibridnom delu, tako što su predstavnici studenata se nalazili u zgradi Ministarstva, a svi oni koji su iz epidemioloških razloga želeli da uzmu učešće u ovoj javnoj raspravi, to su mogli putem „zum“ aplikacije.Naravno, radi se o zainteresovanoj javnosti i radi se o studentima, koji svi znaju da koriste nove tehnologije.Posle te javne rasprave Nacrt zakona otišao je pred Vladu Republike Srbije. Vlada je utvrdila predlog zakonskog teksta i evo danas mi u plenumu Narodne skupštine možemo da raspravljamo o jednom ovakvom zakonu.Zbog čega je ovaj zakon važan za studente? Zbog toga što jasno definiše šta je to studensko organizovanje u Srbiji. Do sada je svako mogao onako kako želi da definiše šta su to studentska predstavnička tela i šta su studentske organizacije.U dosadašnjem Zakonu o visokom obrazovanju mi smo samo u dva člana imali u jednom definiciju studentskog parlamenta i obavezu sprovođenja izbora za studentski parlament, a u drugom članu zakona šta su to studentske konferencije, bez posebnog navođenja njihovih ingerencija, pogotovo ono što je pravilo problem studentima na terenu, da zakonom nisu bila predviđena materijalno-finansijska sredstva za rad studentskih konferencija i studentskih parlamenata.S druge strane, što se studentskih organizacija tiče, apsolutno ni jednim članom ni jednog zakona, ni Zakon o visokom obrazovanju, ni Zakon o studentskom standardu, nije bilo definisano šta su to studentske organizacije, što je u praksi moglo da izazove velike probleme u primeni, ali ujedno i manipulaciju od onih koji su želeli da iskoriste studente za neke svoje ciljeve.Tako smo imali česte medijske naslove - studenti iz organizacije ove, studenti iz pokreta ovog, traže ove ili one mahom političke zahteve koji nisu imali veze sa sistemom visokog obrazovanja.To što mi danas definišemo zakonom o studentskom organizovanju šta su to studentske organizacije i direktno ih vezujemo za visokoškolske ustanove na kojima deluju, pokazuje jasnu spremnost Vlade Republike Srbije da studentske organizacije da studentima i da studentske organizacije rade u najboljem interesu studenata.Zakon o studentskom organizovanju definiše dva tipa studentskog organizovanja, dva vida studentskog organizovanja. Prvi jesu studentska predstavnička tela, to su na visokoškolskim ustanovama studentski parlamenti a na nivou sistema visokog obrazovanja Srbije to su studentske konferencije.Drugi vid studentskog organizovanja jesu studentske organizacije, koje su udruženja registrovana na osnovu Zakona o udruženjima, ali koje ispunjavaju posebne uslove i Zakon o studentskom organizovanju i prolaze određenu proceduru registracije na visokoškolskoj ustanovi ispunjavajući dodatne kriterijume.Kao što sam malo pre rekao, studentska predstavnička tela jesu studentski parlamenti i studentske konferencije. Studentski parlamenti deluju kako na jedinicama visokoškolskih ustanova, to su fakulteti, tako i na samostalnim visokoškolskim ustanovama, to su univerziteti i akademije strukovnih studija, dok studentske konferencije deluju na nacionalnom nivou i one predstavljaju krovnu nadgradnju sistema studentskih parlamenata u Srbiji.Ovaj zakon definiše jasne ingerencije studentskih konferencija, to su dve studentske konferencije - Studentska konferencija Univerziteta Srbije i Studentska konferencija akademija strukovnih studija i visokih škola. To su pre svega ingerencije prema Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje, koje ima dva člana iz reda studenata koje biraju upravo te studentske konferencije. To su ingerencije u procesu vrednovanja akademskih postignuća i studentskih programa, to je mogućnost podnošenja inicijativa za izmenu određenih opštih akata koji regulišu sistem visokog obrazovanja, ali i jedna nova mogućnost, a to je razmatranje po predstavkama i primedbama koje studentski parlamenti samostalnih visokoškolskih ustanova i njihovih jedinica upućuju SKONUS-u i SKAS-u.Studentski parlamenti deluju kako na visokoškolskim ustanovama, tako i na njihovim jedinicama koje imaju status pravnog lica. Dakle, deluju na univerzitetima, deluju na fakultetima i deluju na akademijama strukovnih studija.Kao što sam malo pre rekao, do sada su studentski parlamenti bili regulisani samo jednim jedinim članom Zakona o visokom obrazovanju, a sada Zakonom o studentskom organizovanju detaljno definišemo, od ovlašćenja studentskih parlamenata, do organizacije, načina sprovođenja izbora za studentske parlamente i ono što je studentskim parlamentima najvažnije, a to je finansiranje rada studentskog parlamenta i finansiranje studentskih aktivnosti na visokoškolskoj ustanovi.Što se izbora za studentski parlament tiče, na njima mogu učestvovati sve one registrovane studentske organizacije na toj visokoškolskoj ustanovi, kao i neformalne grupe studenata kojima svojim potpisima podršku pruža najmanje 10% studenata visokoškolske ustanove i takav vid kandidovanja pruža mogućnost koji je i zakonska obaveza, se prilikom izbora kandidata vodi računa o ravnomernoj zastupljenosti studenata i studentkinja, kao i o uključenosti studenata sa invaliditetom i studenata upisanih po afirmativnim merama u rad i sastav studentskog parlamenta.Što se finansiranja i obezbeđenja materijalnog poslovanja studentskog parlamenta tiče, ono je definisano obavezom visokoškolske ustanove da mora da obezbedi prostor i neophodna tehnička sredstva za rad studentskog parlamenta, kao i da finansijski plan studentskog parlamenta usvaja upravo studentski parlament i on postaje posle usvajanja na savetu visokoškolske ustanove sastavni deo finansijskog plana te visokoškolske ustanove. Tim finansijskim planom studentskog parlamenta ne definišu se samo troškovi rada studentskog parlamenta, već i svi oni troškovi obavljanja studentskih aktivnosti na visokoškolskoj ustanovi, to su: izdavanje studentskih časopisa, funkcionisanje sportskih ekipa, organizovanje treninga, seminara, studijskih putovanja, poseta poslodavcima i se drugog dela studentskog organizovanja tiče, to su studentske organizacije. One deluju na tri nivoa - na nivou jedinice visokoškolske ustanove, što su fakulteti i odseci akademija strukovnih studija, deluju na nivou samostalnih visokoškolskih ustanova i deluju na nivou sistema visokog obrazovanja u Republici Srbiji.Studentska organizacija mora da bude registrovana na osnovu Zakona o udruženjima, ali studentska organizacija, kako bi se razlikovala od svih drugih udruženja, pa i onih udruženja namenjenih za studente, mora već u svom statutu da definiše ciljeve delovanja koji su u pravcu zaštite prava i interesa i zdravlja studenata, unapređenja nastave, unapređenja studentskog standarda i uključenja studenata u procese odlučivanja i afirmacija njihovog uključivanja u društvo.Kako studentske organizacije stekle taj status, zakonom je predviđena procedura koja podrazumeva komisiju koja će na svakoj visokoškolskoj ustanovi ispitivati kako akte tako i rad studentske organizacije i donositi rešenje o upisu u registar studentskih organizacija.Studentska organizacija članove može imati samo iz reda studenata, funkcije u studentskoj organizaciji, znači organi studentske organizacije takođe moraju biti birani iz reda studenata te visokoškolske ustanove. Kako bi se to obezbedilo, studentska organizacija mora da vodi aktivno svoju knjigu članova. Takođe, studentska organizacija ne sme imati svoje delovanje usmereno protiv jednakosti svih studenata na rasnom, verskom, nacionalnom planu, na osnovu pola, materijalnog statusa ili bilo kog drugog porekla. Dakle, studentske organizacije moraju promovisati ideju tolerancije i zajedništva među studentima.Studentske organizacije, jedinica samostalnih visokoškolskih ustanova mogu se udruživati u saveze studentskih organizacija. Oni će delovati na nivou univerziteta i na nivou akademija strukovnih studija i da bi bili reprezentativni u njihovom članstvu moraju se naći studentske organizacije koje deluju na najmanje 50% jedinica u sastavu te samostalne visoko školske ustanove.Iznad saveza studentskih organizacija dolazi Nacionalni savez studentskih organizacija i to je novina u našem visokom obrazovanju i novina u našem studentskom organizovanju, iako su i ranije postojale studentske organizacije koje su u svom nazivu imale reč „srpski“ ili „Srbije“.Nacionalni savez studentskih organizacije biće jedan i u njegovom članstvu naći će se svi savezi studentskih organizacija koji su registrovani na samostalnim visokoškolskim ustanovama kako bi se obezbedila ravnopravnost onih samostalnih saveza studentskih organizacije koje deluje na univerzitetima sa onima koji deluju na akademijama strukovnih studija. Mišljenje o osnivanju i radu Nacionalnog saveza studentskih organizacija davaće obe studentske konferencije.Ono

u Zakonu o visokom obrazovanju jedan član koji se odnosio na rad Studentskog parlamenta i član koji se odnosio na učešće studenata u radu drugih organa visoko školske ustanove, ali nismo imali kaznene odredbe ukoliko visokoškolska ustanova to ne ispuni. Sada će kako visokoškolska ustanova, tako i odgovorno lice u njoj moći da budu kažnjeni ukoliko ne obezbede adekvatna materijalna sredstva za rada Studentskog parlamenta, kao i ukoliko ne obezbede

stručnom organu visokoškolske ustanove 20%.Ovaj zakon širi i ovlašćenja studentskih predstavnika u stručnom organu, jer će oni, pored svojih dosadašnjih ovlašćenja, imati i pravo glasa i pravo na diskusiju i prilikom predlaganja organa poslovođenja, dakle u postupku izbora dekana, odnosno rektora. Imaće pravo glasa u postupku izmene Statuta visokoškolske ustanove i pravo glasa u postupku usvajanja finansijskog plana visokoškolske ustanove.Što tiče drugog zakonskog predloga, koji je danas na dnevnom redu, to su izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju, vidim da je nastavljena tendencija koju je vaše ministarstvo otpočelo 2017. godine. Znamo da je prvi Zakon o visokom obrazovanju donet 2005. godine, koji su karakterisale česte izmene. Godine donet je jedan novi, potpuni i sveobuhvatni Zakon o visokom obrazovanju, koji mi sada ovim izmenama i dopunama dalje prilagođavamo kako bi odgovarao potrebama naše akademske zajednice.Pre svega bih pozdravio to što se izbor članova Saveta za visoko obrazovanje vraća Narodnoj skupštini.Znamo da je 2017. godine da izbor članova Nacionalnog saveta vrši Vlada. Obrazloženje je bilo da je i izbor nedostajućih članova i razrešenje pojedinih članova brže i adekvatnije na sednicama Vlade. Međutim, lično sam mišljenja da je procedura koju sprovodi Narodna skupština, koja podrazumeva i predlog Vlade i raspravu pred nadležnim odborom i raspravu u plenumu i stalno prisustvo građana koji ovo prate preko malih ekrana, adekvatniji izboru tako važnog nezavisnog tela kakav je Nacionalni savet za visoko obrazovanje.Jedan bitan segment ovih današnjih izmena odnosi se na zaokruživanje postupka akreditacije kod nacionalnog akreditacionog tela, što od nas traži Evropska asocijacija za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju, čiji Nacionalno akreditaciono telo Srbije želi da postane punopravni član, a to je bitno za naše visoko školske ustanove i njihove studijske programe, jer će tada biti potvrđeni od strane nacionalnog tela koje je punopravna članica Evropskog nacionalnog tela.Vidimo da se unutar Nacionalnog akreditacionog tela osniva novi organ, žalbeni organ, kako se žalbama u postupku akreditacije više ne bi bavio Nacionalni savet za visoko obrazovanje.Ono što mogu da primetim to je da u sastav Upravnog odbora i Komisije za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta ulaze predstavnici studenta, što do sada nije bio slučaj.Od osnivanja Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje u njemu su bili predstavnici studenata, ali nikada do sada u Komisiji za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta i Upravnom odboru Nacionalnog akreditacionog tela nije bilo studenata, pa bih ja, a vezano za diskusiju za prethodni zakon, pozdravio

za tzv. stare studente. Zovemo ih stari studenti zato što su upisani po starim studijskim programima, studentskim programima usvojenim pre 5. septembra 2005. godine.Znamo da su poslednji koji su mogli biti upisani po tim programima bili studenti koji su upisani 1. oktobra 2008. godine, tako da oni ne moraju biti i po godinama stari. Ukratko, produžava im se mogućnost za završetak studija kako osnovnih, tako magistarskih i doktorskih za još godinu dana, a ono što bih pozdravio jeste činjenica da mi ove izmene usvajamo sada, u junu mesecu, a ne kao što je često ranije bio slučaj, u septembru, što će dodatno da relaksira situaciju i omogući im da uče i završe ono što je započeto.Ja, kao i moje kolege iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu, u danu za glasanje svesrdno ću podržati ova dva zakonska predloga.Hvala. Zahvaljujem ovlašćenom predstavniku poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu.Prelazimo na listu prijavljenih za reč.Prvi je narodni poslanik Samir Tandir. Poštovani predsedavajući, koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani ministre, poštovani predstavnici ministarstva, pred nama su danas jako važni zakoni i Stranka pravde i pomirenja kao najjača bošnjačka stranka podržaće u danu za glasanje predložena zakonska rešenja.Posebno hoću da istaknem važnost Zakona o studentskom organizovanju. Zašto? Zato što zbog studenata koji su budućnost svake države, svakog naroda, pa i naše države i postoji univerzitet i postoji Ministarstvo prosvete i postoje sve druge institucije. Mislim da se vrlo često u praksi gubi osećaj za realnost i gubi ko zbog koga i zašto postoji, pa onda vrlo često imamo situaciju da pojedini uposlenici određenih univerziteta, nosioci određenih katedri, koji su tu decenijama, pomisle da u stvari su oni suština svega toga, a ne studenti.Jako je važno što ovaj zakon danas usvajamo, jer to je buduća naša elita, budući lideri, ljudi koji će u narednom periodu voditi ovu državu. Kako posijemo, tako ćemo i da žanjemo. Jako je važno da oni ne samo kroz svoje organizovanje učestvuju i upravljaju procesima kada je u pitanju obrazovanje i plan i program rada i prvenstveno univerziteta, ali da utiču na zakonska rešenja koja ćemo mi ovde usvajati. Jako je važno, između ostalog, da se oni kroz ovaj rad pripremaju za odgovorne pozicije u društvu koje ih sigurno sleduju posle završetka i zato je jako važno što je ovaj zakon danas na dnevnom redu i da se to uokviri u pravni sistem naše zemlje.Što se tiče izmena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju, više se danas puta spomenula Akreditaciona komisija i ja hoću da istaknem da je za mene zaista neprihvatljivo da su ikad članovi Akreditacione komisije bili ljudi koji su aktivni službenici, funkcioneri, redovni profesori, dekani nekih drugih fakulteta. I sada mi u politici u javnom životu, u diskursu, imamo nešto što se zove sukob interesa i sada ja kao radnik jednog univerziteta treba da učestvujem u odlučivanju da li drugi univerzitet, u ovom slučaju moj direktna konkurencija, ispunjava neke uslove, neke uvjete ili ne ispunjava. To je apsolutno nešto što je neprihvatljivo i drago mi je što polako ali sigurno stavljamo tačku na taj nepotizam i na te se tiče odnosa prema teološkim fakultetima, lider naše stranke akademik Muamer Zukorlić je o tome detaljno govorio, a ja hoću da istaknem, važno je što je Bogoslovski fakultet u sklopu Beogradskog univerziteta, a hoću da istaknem Fakultet islamskih nauka u Novom Pazaru. To je jedan zaista renomirani fakultet sa kojim se mi zaista svi muslimani u Republici Srbiji ponosimo, na kome ne studiraju samo građani i građanke iz Republike Srbije, već iz 45 zemalja i to je pravi reprezent i naše zemlje i našega društva. Hvala vam.

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre Ružiću sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, danas raspravljamo o zakonu o studentskom organizovanju i zakonu o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, znači, o jednom potpuno novom zakonu i o izmenama i dopunama jednog važnog sistemskog zakona koji tretira jedan važan deo obrazovnog sistema Srbije.Odmah na početku da kažem da će poslanička grupa Jedinstvene Srbije u danu za glasanje podržati oba ova zakonska predloga.Kada govorimo o zakonu o studentskom organizovanju, možemo reći da istorija studentskog organizovanja ima tradiciju koliko i najstariji univerziteti i fakulteti na svetu, poput Bolonjskog, koji je osnovan 1088. godine ili Sorbone, koja je osnovana 1150. godine, ali negde ozbiljniji začeci studentskog organizovanja vezani su naravno upravo za te univerzitete, ali negde u XIII veku.Što se tiče Srbije, začeci institucionalnog organizovanja studenata vezuju se za 1852. godinu i osnivanje Fonda za pomoć siromašnim studentima. Međutim, svi ti oblici studentskog organizovanja nisu bili institucionalno i zakonski uređeni sve do 2005. godine, kada je donet Zakon o visokom obrazovanju, koji je prepoznao oblike studentskog organizovanja poput studentskog parlamenta i studentskih studentskih konferencija.Međutim, vremenom se pokazalo da je ostalo dosta nedorečenosti i jednostavno, ukazala se potreba za pravljenjem potpuno novog zakona koji danas imamo kao zakonski predlog ovde u Narodnoj skupštini i koji podržavamo. Rekoh, bilo je neophodno zakonski regulisati i taj oblik organizovanja ljudi, odnosno organizovanja studenata.Istorija studentskog organizovanja je negde paralelna sa istorijom i studentskog aktivizma, koji je vrlo često vezan i za politički aktivizam aktivizam tih studentskih organizacija, kao što je to bio, recimo, Revolucionarni studentski pokret koji je na Beogradskom univerzitetu osnovan dvadesetih godina 20. veka, a koji je bio naročito aktivan tridesetih godina 20. veka i koji je bio pod velikim uticajem tada Komunističke partije Jugoslavije ili, recimo, poput studentskih protesta 1968. godine, koji su bili deo jednog šireg masovnog,

miliona“.Zajedničko većini pomenutih studentskih političkih aktivnosti bilo je da su jako zloupotrebljavani od strane političkih partija i grupacija, a slobodno mogu reći, zloupotrebljavani i od pojedinaca.Maločas je Dragan Marković Palma pomenuo jedan takav slučaj, a to je slučaj Dragana Đilasa, koji je kao vođa studentskog pokreta 1992. godine zloupotrebio taj studentski pokret zarad svojih ličnih interesa.S obzirom da sam tada bio student četvrte godine fakulteta, bio sam, hajde da tako kažem, upoznat sa tim dešavanjima, svedok tog vremena i mogu odgovorno da kažem da je Dragan Đilas zloupotrebio taj politički protest zarad svog ličnog bogaćenja.Naime, te 1992. godine, on i njegov kum Mlađan Đorđević, koji je živeo u domu „Mika Mitrović“ na Voždovcu, a pitam gde sada živi, koji su obojica bili u izlizanim, pocepanim farmericama, a gde su sada, oni su taj protest i studente iskoristili za lično bogaćenje i možda je to najbrutalniji primer ekonomskog i političkog uspona.Naime, uspona.Naime, neposredno nakon završetka tih protesta, koji su, da vas podsetim, završili kako bi krenuo tzv. opozicioni vidovdanski sabor ispred Narodne skupštine, raspisani su izbori za predsednika, na kojima je bio i kandidat Milan Panić, koga je Dragan Đilas podržao i pozvao studentske aktiviste iz tadašnjeg protesta da podrže njegovu kampanju tako što će raditi kampanju u svojim lokalnim sredinama. E, ti studentski aktivisti su krajem te 1992. godine proneli vest da Dragan Đilas pravi žurku za prvi zarađeni milion.Znači, milion.Znači, govorim o čoveku koji je unovčio studentski protest i zaradio prvi milion maraka za manje od godinu dana, a da vas podsetim, govorim o vremenu kada je na kraju 1992. godine inflacija iznosila 19.855%, a Đilasov profit je iznosio višestruko više od tih 20.000%.Ono što je bitno, jeste da govorimo o vremenu kada u studentskim menzama nije bilo ni hleba i kada su se studenti koje je tada zaveo Dragan Đilas snalazili za život na razne načine.Najveći načine.Najveći deo tih tadašnjih studenata danas su ljudi koji odgovorno i teško rade i zarađuju za svoj život, za razliku od Dragana Đilasa, koji ide od egzotične do egzotične proverava kakvo je stanje na njegovim bankovnim računima i uživa u svom bogatstvu.Osnovno je pitanje - zašto neko iznosi novac iz svoje zemlje ako je pošteno taj novac zaradio i ako je platio porez? Đilas, unovčivši studentski protest, uvideo je da trgovinom uticajem može se zaraditi veliki novac, pa je brzo preko DS gradio svoju političku karijeru, koju je vodio isključivo kao priliku za lično bogaćenje.Dragan Đilas, čovek bez skrupula, koji je u branjenju svog ličnog poslovnog interesa spreman na sve, možda je najbolji primer činjenica da je otkupio

tako je tretirao dok je bio na vlasti i građane Srbije i njegov jedini politički cilj i želja jeste da dođe na vlast kako bi nastavio ono što je radio nekada i za šta su ga građani građani Srbije odbacili kao političara.Ne bih više o zakonu o studentskom organizovanju, pričao bih o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.Vi ste, gospodine Ružiću, maločas rekli da sam čitav život u obrazovanju, da sam 17 godina neko ko sprovodi obrazovnu politiku Ministarstva prosvete u Pomoravskom okrugu i svakako da sam svedok svih reformi obrazovnog sistema i to u svim njihovim delovima, i u osnovnom, srednjem i u visokom.Za razliku od osnovnog i srednjeg obrazovanja, gde su reforme išle nekako u kontinuitetu i gde je rast kvaliteta tih delova obrazovnog sistema, znači, rast kvaliteta u osnovnom i srednjem obrazovanju negde bio kontinuiran i pratio je te obrazovne reforme, ne mogu da kažem da je isti slučaj bio i sa visokim obrazovanjem.Naime, od kada je 2005. godine donet Zakon o visokom obrazovanju, jednostavno bili smo primorani da stalno menjamo taj zakon zbog niza nedorečenosti koje su dovele do situacije da u našim visokoškolskim ustanovama, ne svim, ali u delu visokoškolskih ustanova, rast kvaliteta, u tim ustanovama, nije išao paralelno sa rastom biznisa. Negde je na mnogim našim visokoškolskim ustanovama biznis rastao više i brže, nego što je rastao kvalitet obrazovanja i nastava na tim visokoškolskim ustanovama, što nije dobro i što nije društveno poželjno i što, naravno, svi mi želimo da se promeni.Mislim da ovim izmenama i dopunama Zakona,

da Nacionalni savet za visoko obrazovanje postupa u drugom stepenu po žalbi o akreditacionom postupku i da se taj neki institut prebacuje Nacionalnom savetu za akreditaciju. Mislim da je to dobro rešenje, jer se na taj način kompletan postupak akreditacije, odnosno ispunjavanja minimuma uslova, i standarda kvaliteta pojedinih visokoškolskih ustanova prebacuje na Akreditacionu komisiju. Mislim da je to dobro, jer je ranije to bilo razvodnjeno i dovodilo je do brojnih problema.Druga

ovo bih završio jednim citatom koji je rekao Lao Ce, a to je da je obrazovanje, kao veslanje, uzvodno, ako prestanete krećete se unazad. Zato čitavo društvo, gospodine ministre, čitava država, naše ministarstvo, obrazovne ustanove, ne smeju prestati da veslaju ni u ovo doba korone i obrazovni sistem mora da se stalno razvija i radi kako bismo stvorili dobre uslove za budućnost nekih budućih generacija. Hvala. Zahvaljujem, gospodinu Starčeviću.Reč ima Dunja Simonović Bratić.Izvolite. Zahvaljujem.Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, uvažene kolege, tema današnje sednice jesu dva zakona koja su vrlo bitna za našu državu i društvo. Naime, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju i Nacrt zakona o studentskom organizovanju.Pre rasprave na ove teme, želim svim prosvetnim radnicima da čestitam na uspešno završenoj školskoj 2020/2021. godini, koju su obavili u izvanredno teškim okolnostima, a u jeku pandemije virusa Kovid-19. Uvođenje on-lajn nastave, vanredni napori svih učiteljica i učitelja, profesorki i profesora, kao i celokupnih školskih i fakultetskih uprava i samog Ministarstva, koje je sve koordiniralo i pratilo, zaista zaslužuju veliko hvala, kako nas roditelja, tako i svih članova društva.Pored

se tiče današnje teme, prvo ću se osvrnuti na predloženi Nacrt zakona o studentskom organizovanju. Mi koji smo studirali po onom starom programu, mislim na prosvetnu eru pre bolonjskog sistema, i mi koji smo vodili studentske organizacije za vreme osnovnih studija možemo skromno primetiti, sećajući se svih problema sa kojima smo se mi suočavali, da ovaj nacrt zakona o studentskom organizovanju jedna zaista lepa vest za našu omladinu.Zakon iz 2005. i 2017. godine o studentskom organizovanju, rođenju studentskog parlamenta i organizacija ostalih aktivnosti doveli su do primene u praksi koja je pokazala određene manjkavosti i tako je zajedničkim radom i resavskom školom uspešno izveden ovaj nacrt. Kada kažem resavska škola, mislim na zakon koji postoji u većini susednih zemalja, a što je u simbiotskoj vezi sa usklađivanjem našeg zakonodavstva sa evropskim zakonodavstvom. Svfe zajedno, studenti u velikom delu mogu da računaju na studentska predstavnička tela, a to su studentske konferencije i studentski parlament.Nadležnost studentskih konferencija je velika. Postoji pet tačaka koje bliže određuju nadležnost studentskih konferencija, kao i 14 tačaka koje bliže određuju prava i nadležnosti studentskog parlamenta. Namerno neću svaku tačku obrazlagati, budući da će moje kolege o tome podrobnije odgovoriti, ali želim da istaknem da će kao kruna celokupnog rada i organizovanju studenata biti mogućnost organizovanja nacionalnog saveza studentskih organizacija.Ono što bih mogla da preporučim, jeste da studenti pravnih fakulteta naprave jedan priručnik, jer zaista sve ove novine iziskuju temeljno upoznavanje, kako sa pravima, tako i obavezama, pogotovo što se u sav taj rad uključuje mogućnost korišćenja znatnih finansijskih sredstava kojima će se raspolagati. Naravno, to podrazumeva i veliku odgovornost samih studenata.Pošto na mladima svet zaista ostaje, kako ja spadam u one koji ne citiraju velikog Herodota u delu o generacijskom slabljenju potomstva, verujem da će se studenti snaći i iz svih ovih mogućnosti izabrati najbolje opcije za intelektualni rast i

nemački filozof Fihte je u svom deduktivnom planu, faktički osnivačkom aktu Berlinskog univerziteta, napisao da je univerzitet ustanova čija je svrha obrazovanje ljudskog razuma, kao moći slobode, i onoga jedinog čime ljudski rod ispunjava svoja određenja. U skladu sa novim moćima koje dobija, univerzitet postaje živi organizam, a na studentima je sada moć da ga pretvore u što složeniji.Što se tiče zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, on je proizveo mnogo više komentara u javnosti, delom stručne, ali više u politikantskoj. Naime, uz uspostavljanje odgovarajućeg pravnog okvira da Nacionalno akreditaciono telo u potpunosti ispuni evropske standarde i smernice za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju i ponovo stekne status punopravne punopravne članice u okviru Evropske asocijacije za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju, predložene su znatne dopune vezane za Nacionalni savet za visoko obrazovanje.Ja bih sada pažnju usmerila na predviđeni član 21. Tim članom dopunjava se postojeći član 97. novim stavom, tako daje visokoškolska ustanova, koja ostvaruje akademske studijske programe u oblasti teologije, jedna od tradicionalnih crkava i verskih zajednica, ovlašćena da opštim aktom propiše, pored opštih uslova za upis kandidata na osnovne, master i doktorske studije, saglasnost nadležnog organa, crkve ili verske zajednice, imajući u vidu osobenosti vezane za svrhu i prirodu teološkog obrazovanja. Ovde se misli na institut blagoslova koji je svojstven SPC, a odnosi se na Pravoslavni bogoslovski fakultet, tj. na blagoslov Svetog arhijerejskog sinoda u izboru za nove polaznike u oblasti vere i učenja svojstvenog ispovedanju pravoslavne vere.Ne želim da svodim priču na pojedinačne primere nastavnog kadra na Bogosloviji, što je u zadnje vreme propraćeno u javnosti, jer svođenje na jedan ili dva primera i tumačenja od strane laika šta se tamo dešava dovodi do drugog pitanja - kako su ti profesori uopšte birani

a to je da bira ko će da podučavati nove veroučitelje, teologije i ostale verujuće o pravoslavnoj veri?Biti skeptik u sferi hrišćanske dogme proizvodi za posledicu da upišete, recimo, Filozofski fakultet, pogotovo smer filozofiju, kao što sam, recimo, ja učinili. Pošto sam, kao što rekoh malopre, iz prosvetne ere pre Bolonje, želim sa vama da podelim svoje iskustvo. Naime, 2001. do 2003. godine čuveni profesor sa Bogoslovije došao je na filozofiju i držao je predavanje o srednjovekovnoj filozofiji novovekovne. Stvarno je bilo nadrealno slušati profesora koji je bio u kompletnoj svešteničkoj odori na predavanjima izlaganje o Dekartovom kredu "dubito ergo kogito, kogito ergo sum". Sumnjam dakle mislim, dakle postojim. Da nije bilo stvarno zvučalo bi kao dobra šala u milenijumskoj raspravi teologa i filozofa o vlasništvu nad ljudskim dušama. Ne sećam se da su tada moji profesori, kako filozofije, tako ni sociologije, koji se danas čuju, protestvovali zbog te neobičnosti.Da zaključim, naše pravoslavlje je duboko ukorenjeno u našu državnost. Kao što znamo, mi smo svetovna država, ali isto tako moramo biti svesni da je naša crkva u doba ropstva našeg naroda, pod raznim tuđinima, čuvala sećanje na to ko smo i odakle smo i što je još važnije kuda ćemo. Iako je na prvi pogled zatvorena tvrđava sa komplikovanim pravilima, ona je tražila svojom mudrošću nove puteve u osvajanju slobode.Ko pomisli to da negira, kompletni je idiot, u grčkom smislu te reči. Vreme se u pravoslavlju drugačije računa i tu ne mislim samo na kalendar. Svaki događaj posmatra se sa aspekta večnosti i jedan vek može biti tren u iskrenoj molitvi ili pokajanju. Najpozvaniji zaštitnik Kosovskog zaveta jeste Pravoslavna crkva, a gle čuda na temu Kosova i Metohije nikada nam nije bila potrebnija sabornost. Zato su i ove povike na blagoslov besmislene, jer ako ćemo pošteno, ko zaista može da se bavi verom, da sa njom i u njoj živi, da je podučava i širi, ako ne neko ko je od takvog jednog onog prvog među jednakima i dobio blagoslov.Mi, poslanici, ne možemo da damo blagoslov, ali zato možemo da glasamo za ovaj zakon, što ćemo i učiniti. Zahvaljujem. **Vladimir Orlić** Zahvaljujem.Reč ima Ana Beloica. Uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predstavnici Vlade, poštovani građani Srbije, politika predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i Vlade Republike Srbije usmerena je ka poboljšanju položaja mladih ljudi i to je zadatak svih nas. to nije zadatak za samo jednog čoveka, za samo jedno ministarstvo, to je zadatak na kome moramo da radimo svi zajedno kao jedno savremeno i civilizovano društvo.Mladi ne predstavljaju samo našu budućnost. Mladi su i naša sadašnjost i zato moramo da im obezbedimo pristup jednom adekvatnom i savremenom sistemu obrazovanja, savremenom tržištu rada gde mogu da pronađu svoje zaposlenje i naravno na taj način obezbede osnovne uslove za život kako za sebe, tako naravno, i za svoju porodicu.Mladost je srećna, jer za nju postoji budućnost, reče jedan ruski pisac, i zato se mi vođeni ovom devizom iz dana u dan trudimo da za naše građane, za našu decu, za naše mlade ljude obezbedimo bolju, lepšu, izvesniju i sigurniju budućnost. Tome u prilog naravno govore i zakoni koji su i danas nalaze na dnevnom redu. To su svakako Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, kao i Predlog Zakona o studentskom organizovanju.Kada govorimo o Zakonu o studentskom organizovanju, on se pre svega odnosi na način funkcionisanja, delovanja, organizovanja, finansiranja različitih studentskih organizacija, različitih predstavničkih tela, a sve u cilju ostvarivanja zajedničkih interesa za sve studente na nacionalnom nivou, dakle na nivou cele naše Republike Srbije. Veoma važno je napomenuti da ovakav vid organizovanja nije postojao od 2005. godine do uvođenja Bolonjskog sistema u obrazovanju i da je to generalno dovelo do staranja brojnih problema, kada govorimo o o sistemu visokog obrazovanja.Zato danas kao jedno savremeno društvo možemo da govorimo o posebnom zakonu koji se bavi ovom temom, zakonu koje su usvojile mnoge zemlje u regionu i zato je potrebno da i Republika Srbija usvoji jedan ovakav zakon kako bismo naravno svoje zakonodavstvo uskladili sa pravnim tekovinama iz Evropske unije, naravno i iz čitave Evrope.Kada govorimo o Zakonu o visokom obrazovanju, glavne promene se odnose pre svega na propisani sistem obezbeđenja kvaliteta u visokom obrazovanju u cilju uspostavljanja jednog adekvatnog pravnog okvira da nacionalno akreditaciono telo ispuni evropske standarde i smernice za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju, kako bi se naravno naša zemlja što bolje pozicionirala u tom međunarodnom prostoru visokog obrazovanja.Zato je važno da ovako definisane zakone prihvatimo u danu za glasanje. Ja ću to svakako učiniti zajedno sa svojom poslaničkom grupom i naravno apelujem na sve moje cenjene kolege da to isto učine.Ono što sam na samom početku napomenula, politika SNS usmerena je ka stvaranju bolje, lepše i sigurnije budućnosti za sve mlade ljude i za našu decu i naravno na stvaranju uslova da se mladi ljudi vraćaju u Republiku Srbiju na svoja vekovna ognjišta i da upravo tu zasnivaju svoje porodice.Problem odlaska mladih ljudi iz Republike Srbije nije nov. problem koji traje unazad nekoliko decenija. Mladi ljudi su zbog brojnih ratova, zbog kriza, zbog sankcija, bede, nemaštine, zbog pljačke države i sumnjivih privatizacija koje su sprovođene ne tako davno, pre samo nekoliko godina za vreme bivšeg režima, donosili odluku da napuštaju našu lepu zemlju, da napuštaju Republiku Srbiju.Ja

da je pola miliona ljudi ostalo na ulici, mladih, poštenih, obrazovanih ljudi koji su doneli odluku da napuštaju našu zemlju bez nade, ikakve nade, da će sutra biti bolje.Upravo bolje.Upravo ti mladi ljudi su tražili neki manje korumpirani sistem, sistem koji nije ogrezao u korupciji, u kriminalu, sistem koji će malo više voditi računa o njihovim interesima, a ne samo o sopstvenim interesima, gde neće postojati oni osioni političari koji vode računa samo o tome kako da svojim imetak, svoju imovinu rasporede svuda širom sveta i gde će moći pošteno da zarade svoju koru hleba. Upravo ti danas, cenjeni građani Republike Srbije, nama spočitavaju da mladi ljudi zbog režima SNS, zbog Aleksandra Vučića ili bilo koga ovde od nas, odlaze iz Republike Srbije, što je naravno apsolutna laž.Poštovana gospodo, da ste malo više vodili računa o interesima tih mladih ljudi, im niste roditelje ostavljali na ulici bez mogućnosti da prehrane svoju decu, da prehrane svoju porodicu, da ste ih malo manje zaduživali, a malo više vodili računa o celovitosti srpske teritorije, one teritorije za koju su ginuli njihovi očevi, za koju su ginuli njihova braća i prolivali krv, danas bi ti mladi ljudi imali nadu, nadu koju mi uporno pokušavamo da vratimo,

zato smo svuda širom Republike Srbije u svakom gradu otvorili po jednu novu fabriku, otvorili radna mesta za te mlade ljude, zato danas ulažemo u autoputeve po ugledu na najsavremenije evropske zemlje, po ugledu na najsavremenije svetske ekonomije, zato se borimo protiv korupcije, protiv kriminala pa čak i u našim redovima, poštovani građani Republike Srbije, i svi smo mi svedoci da je to danas zaista tako.Podsetiću sve vas, poštovani građani, da je pre samo nekoliko meseci u Novom Sadu otvorena fabrika „Kontinetal“ i ja sam već nekoliko puta govorila o tome u ovom visokom visokom domu, ali čini mi se da je to onako reper koji pokazuje kakva je politika koju sprovodi SNS. Dakle, zahvaljujući samo jednoj fabrici čak 20 mladih ljudi, mladih visoko obrazovanih ljudi, mladih elektroinženjera donelo je odluku da se vrati u Republiku Srbiju sa svojim porodicama. Dakle, 20 ljudi zahvaljujući samo jednoj fabrici, a otvorili smo ih na stotine svuda širom Republike Srbije.Potpuno Srbije.Potpuno bi iluzorno bilo da mi sada govorimo da ćemo za godinu, dve ili pet imati prosečnu platu koja recimo postoji u jednoj Nemačkoj, u jednoj Švajcarskoj, ali je vrlo važno da našoj deci deci ostavimo jednu zdravu Srbiju, Srbiju koja je postavljena na zdrave osnove, da joj ostavimo jedan uređeni sistem u kojem ćemo svi zajedno moći da se borimo za ono što smo obećali našim građanima, a to je da će prosečna plata biti 900 evra i prosečna penzija 440 evra.Poštovane građanke i građani Republike Srbije, nedavno je Bečki institut za međunarodne ekonomske studije sproveo jedno istraživanje koje kaže da u poslednjih pet godina Srbija beleži priliv visoko obrazovanih ljudi i to je motiv koji nas tera da idemo dalje, da se borimo za to da našoj deci, budućim generacijama ostavimo neku lepšu, moderniju i savremeniju Srbiju jer nije Srbija tu zbog nas.

da je bolju, lepšu i moderniju ostavimo novim generacijama koje dolaze. Živela Srbija. Zahvaljujem.

Orliću.Uvaženi ministre gospodine Ružiću, uvažene kolege poslanici i građani Srbije, ja sam Milija Miletić, dolazim iz Svrljiga, to je najlepša opština u Srbiji koja se nalazi pored grada Niša, to je najlepši grad u Srbiji.Inače, ovde u Skupštini predstavljam Ujedinjenu seljačku stranku. Izabran sam sa liste Aleksandar Vučić – Za našu decu, gde ću i danas, kao i ranije podržati predloge ovih zakona, jer ulaganjem u prosvetu, ulaganje u mlade je ulaganje u budućnost.Inače, ja bih se pridružio čestitkama,

je urađeno ono što je bilo najpotrebnije da se pomogne našoj deci, učenicima da dobiju znanje, da to sutra svoje znanje primene u narednom periodu.Inače, ja bih sada i sa ovog mesta čestitao i svim studentima, najboljim studentima koji su danas potpisali ugovore za Dositejevu stipendiju. To je rađeno u Nišu, čestitam. To je prava stvar, jer stipendija koju su oni danas potpisali je za one najbolje. Očekujem da ćemo tim studentima koji imaju završnu godinu studija ili master studija, da ćemo kroz pomoći i ulaganje u mladost, obezbediti radna mesta, jer to je nama i zadatak ovde i svih nas i Vlade Republike Srbije i očekuje da će to biti urađeno u narednom periodu. Čestitam tim studentima i očekujem da će uraditi ono pravo i ostati ovde u našoj zemlji Srbiji, ulagati u svoje znanje i to će biti svima nama plus i boljitak.Inače,

kojima dajemo određene mogućnosti, da se njima sutra obezbedi radno mesto, a država Srbija i naš predsednik i svi mi na tome zajednički radimo.Uvaženi ministre, gospodine Ružiću, imate podršku kao ministar

Hvala potpredsedniče Skupštine, gospodine Orliću.Poštovani potpredsedniče Vlade i ministre, gospodine Ružiću sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, želeo bih prvo da kažem jedan utisak o radu Narodne skupštine, mislim da mi niko neće zameriti. Zahvaljujući zaista predsedniku Narodne skupštine, gospodine Dačiću, potpredsednicima, šefovima poslaničkih grupa i nama narodnim poslanicima je doprinelo da Skupština u dosadašnjem periodu radi efikasno i neguje raspravu na visokom demokratskom nivou. Donet je veliki broj zakona i drugih akata bez problema, a Skupština je radila kao pokazni primer kako bi to trebalo.Poštovani ministre, gospodine Ružiću, pohvalio bih i vaš rad i dosadašnje rezultate, jer je Ministarstvo na čijem ste čelu u protekloj i ovoj godini korone, zajedno sa prosvetnim radnicima i učenicima nosili veliki teret i uspeli ste da se izborite sa svim

ste detaljno i jasno govorili o ovim predlozima zakona danas. Govorili ste o svim aspektima tih zakona, tako da skoro nije moguće nešto novo reći.

podržati.Osvrnuću se na nekoliko veoma značajnih izmena zakona. Najpre na izmene odredbe člana 148. Zakona o visokom obrazovanju, o prelaznim rokovima za završetak studija po započetom nastavnom planu i programu, o uslovima i pravilima studija za studente koji su upisivali studije po propisima koji su važili do 10. septembra 2005. godine.Sada se utvrđuju novi rokovi za završetak tih studija po započetom nastavnom planu i programu, po uslovima i pravilima studija i to do kraja školske 2021./22. godine. Za studente upisane na integrisane studije iz polja medicinskih nauka, rok za završetak se produžava do kraja 2022./23. godine.Ovo

Dobro je da Ministarstvo i ovog puta razume da su ovi studenti uložili velike napore, položili veliki broj ispita i treba im omogućiti da završe započete studije, da diplomiraju, znači dati im dodatno vreme.Ako ne bi usvojili ovaj zakon, desile bi se mnoge negativne stvari. Zaista bi to njih sve demotivisalo i ne samo u pogledu studija, nego u pogledu životnih pitanja, njihov život bi verovatno krenuo nekim drugim tokom.

uvažavam i dilemu koja se pojavila danas, da li treba da bude trajno rešenje, jer postoji najveći broj opravdanih razloga, ali postoji i oni neopravdani razlozi koji su posledica nerada i mislim da treba u budućnosti tražiti neko prelazno rešenje. Ali, ovaj stav Skupštine i predlog Vlade je veoma pozitivan iz razloga što se za npr. 50% opravdanih razloga ne smeju kazniti zbog onih 50% ili manje, koji su neopravdani.Naime, postoji određen broj magistara koji ni do sada nisu uspeli da odbrane svoje doktorske disertacije, a treba im još malo dodatnog vremena. Bilo bi veoma dobro da im se omogući da završe doktorate. Ne bi bilo dobro da se sada od njih traži da ponovo upisuju doktorske studije, jer su oni ispite već položili. Posebno je bitno to, jer jer je u pitanju mali broj ovakvih slučajeva i da to ne predstavlja neki veliki problem za Ministarstvo u pogledu finansija, za državu Srbiju, jer uglavnom same institucije u kojima oni rade, finansiraju troškove njihovog usavršavanja.Osim ovoga, poštovani ministre, želim da dodam jednu novu temu o kojoj treba razmišljati u narednom periodu i predlažemo da u budućim izmenama i dopunama i Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o naučnim istraživanjima, trajno rešimo probleme jedne grupe. Gruba je reč – jedna grupa, ali nisam imao drugo, a to je da su studenti i naučni radnici koji su oboleli od teških bolesti i koji zbog zdravstvenih i fizičkih prepreka nisu u mogućnosti da ispunjavaju pravovremeno sve obaveze u pogledu priprema ispita, polaganja ispita i neophodnih istraživanja u cilju odbrane master teza i doktorskih disertacija. Mi smo ovim zakonima njima dali i produžili to za jednu godinu, ali to nije trajno rešenje.Često nam ti ljudi nisu u vidokrugu, zaboravljamo i ne mislimo o njihovom teškom stanju i problemima sa kojima se susreću u procesu obrazovanja. Naš predlog je da se njima omogući studiranje i naučno usavršavanje bez ograničenih rokova do završetka studija, odnosno do završetka lečenja kada je to ovde su često u pitanju sistemske bolesti koje se ne mogu trajno izlečiti. Ovo mi je dugo bilo u mislima imajući u vidu neke kolege koje znam koje boluju od teških bolesti multiple skleroze na primer, kako od njih očekivati da u zadatom roku vrše istraživanja na terenu ili prikupljaju podatke kada zbog fizičkih prepreka koje im nameće priroda bolesti ne mogu sami da stignu do terena, a ovoj grupi je pomoć preko potrebna i bez pomoći drugih istraživača nije moguće da svoje master radove i doktorske disertacije završe, da obrade podatke i da izađu na vreme polažu.Država ne treba da zaboravi na human odnos prema ovoj grupi visoko obrazovanih, kreativnih i našoj nauci potrebnih ljudi zato treba razmišljati i o vrstama institucionalne pomoći koju treba država da im omogući kako bi iskoristili svoje naučne potencijale i završili studije i naučna usavršavanja.Iskoristio bih priliku da se osvrnem na naučne institute iako nisu predmet ovih izmena, jer dolazim iz te delatnosti i poznajem njihov položaj.Prema Zakonu o nauci i istraživanjima status zaposlenih naučnih radnika instituta je ovim poslednjim zakonom na neki način poboljšan, ali nije trajno rešen.Naime, iako je osnivač instituta u većini slučajeva, u 90 i više slučajeva, Vlada Republike Srbije, a to je u poslednjih 70 godina tako, jedino se instituti nisu finansirali institucionalno, odnosno budžetski. Nije to ni sada slučaj, ali je situacija sada mnogo bolja, jer se finansiraju na osnovu godišnjih programa naučno-istraživačkog rada.Međutim, to čini samo 50% prihoda instituta tako da ostali deo sredstava ostvaruju na klasičnom tržištu, a jedini su od svih javnih službi koje nemaju garantovano finansiranje od države,

jer sam ovo govorio i prethodnom ministru, to je bilo moje prvo obraćanje, Naučna zajednica Srbije poštovani ministre očekuje da u budućem periodu izdvajanje za nauku bude 1% za početak što je takođe manje nego u zemljama EU kojoj težimo. Sve zemlje sveta koje su imale uspešan ekonomski i opšte društveni razvoj kao Nemačka, Japan, Skandinavske zemlje i mnoge druge, izdvajale su preko 1% od BDP.Takođe, poštovani BDP.Takođe, poštovani ministre, od vas očekujemo da se institucionalno reše infrastrukturna ulaganja u visokoškolske ustanove i institute. Naime, neophodne su značajne investicije u opremanje zgrada, instituta, jer su one uglavnom dotrajale, stare su i po sto godina, neke prokišnjavaju, prozori nisu promenjeni od kada su zgrade napravljene, uslovi za opremu su neadekvatni.Ipak, moramo biti iskreni da su mnoge dobre stvari pokrenute i urađene za vreme prethodne Vlade što se vidi i u donošenju novog Zakona o nauci i istraživanja, Zakona o Fondu za nauku i nekim drugim stvarima za koje je Vlada imala viziju.Poštovani ministre, svakako pored brojnih stvari koje su uradili prethodni ministri u sektoru prosvete visokog obrazovanja i u sektoru naučno-istraživačke delatnosti, setimo se profesora Unkovića koji je obezbedio 1% iz budžeta za nauku, zatim profesora doktora Žarka Obradovića koji je započeo projekat besplatnih udžbenika, ali i prvi obezbedio da se master i doktorske studije mogu finansirati iz budžeta, ministar Šarčević je predložio i usvojili smo nekoliko reformskih zakona, ali je zbog značaja obrazovanja za napredak društva potrebno da naša zemlja i dalje radi na reformama visokog obrazovanja i naučnog rada.Zato rada.Zato nije dovoljan jedan ministarski mandat. To je dugoročan i konstantan proces, ali je važno da svaki od ministara ima tim i učini sve što je moguće da se obezbedi kontinuitet razvoja. Nažalost, u nekim oblastima kasnimo za svetom sigurno i opravdano i objektivno, ali imamo mlade talente gotovo u svim oblastima, a vi imate taj težak zadatak da unapredite sistem, da doprinesete da se naučna znanja integrišu u razvoj.Vaš mandat je u veoma teškom vremenu, korona nažalost nije bila bez posledica, ali ste vi ministarstvo uspeli da obezbedite i u ovoj školskoj godini da ceo obrazovni sistem funkcioniše da ne bude zastoja. Zahvalni smo vama i vašem timu, a posebno prosvetnim radnicima na svim nivoima obrazovanja koji su izneli najveći teret korone. Naravno, nije bilo jednostavno ni učenicima, ni studentima, niti njihovim porodicama.Još nešto važno želim da kažem. Danas je nauka uslov napretka, ona menja civilizaciju, tehnološki razvoj napreduje astronomskom brzinom, a mi se reformama i prosvete i visokog obrazovanja i nauke moramo takmičiti sa sa visoko razvijenim zapadom ili bar koristiti njihova znanja i dostignuća.Zato bi, poštovani ministre, dao predlog da se što više naših postdiplomaca usavršava u visoko razvijenim zemljama. Nije to uvek o trošku države i ne bi to bio ni veliki teret za državu. Postoje brojne stipendije koje daju strane vlade, strane institucije gde bi naši postdiplomci učestvovali na projektima gde se stiču savremena znanja i u savremenu tehnologiju. Ali, da im se omogući kada se vrate da oni budu nosioci našeg naučnog i tehnološkog razvoja.Još jednu izmenu Zakona o visokom obrazovanju koju sada predlažete bih istakao, jer se odnosi na propisani sistem unapređenja kvaliteta o visokom obrazovanju što jeste naš strateški cilj. To je praktično uspostavljanje odgovarajućeg pravnog okvira za Nacionalno akreditaciono telo.Ne bih želeo više da govorim, o tome su govorili moji prethodnici, tako da ja vam se zahvaljujem i nadam se da sam svojim izlaganjem doprineo donošenju ovog zakona. Poslanička grupa SPS glasaće za oba ova zakona. Hvala lepo.